Ivan (HDZ)** Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 364 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Važeći Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja kakvog poznamo u zadnje desetljeće zaista je jedan od krucijalnih, važnih, bitnih zakona koji uređuju naše tržište i uvjete pod kojima poduzetnici djeluju na tržištu. Naravno, ovaj je zakon upravo zbog važnosti i slobode, ali naravno i pravila u kojima naši poduzetnici djeluju, ključna je okosnica i naših pregovora za članstvo u Europskoj uniji, konkretno u Poglavlju 8 – Tržišno natjecanje i državne potpore i tom segmentu i sam zakonodavni okvir kao i pravna praksa Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prate i razvoj pravne stečevine u ovom dijelu. Dosadašnja praksa, dosadašnji sustav koji poznajemo možemo reći da je iznjedrio dosta dobre rezultate, međutim jedan manji dio povreda zakona koji je u svojoj dosadašnjoj praksi utvrdila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je tek sankcioniran što se tiče samog postupka od strane prekršajnih sudova. Konkretno, u samo jednogodišnjem razdoblju agencija je utvrdila povrede zakona u otprilike sto slučajeva, dok su izrečene, odnosno zapriječene kazne iznosile ukupno samo milijun kuna, iako zakon sam po sebi predviđa da za teške povrede zakona kada se radi o sklapanju zabranjenih sporazuma kada se radi o zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu, zapriječena kazna može iznositi i do 10% ukupnog prihoda kažnjenog poduzetnika. Takav rezultat u samoj primjeni zakona naravno da dovodi u pitanje i opravdanost samog regulatora koji je osnovan sa ciljem kontrole ponašanja poduzetnika na tržištu, a čije se odluke spomenutim i odnosom i brojem izrečenih kazni, njihovom visinom naravno može relativizirati. U tom segmentu i polazeći i od pravne prakse država članica Europske unije kao i razvoja pravne stečevine kroz ove godine, predlaže se i u ovom nacrtu prijedloga zakona da i na tragu Europske komisije koja i sama ima mogućnost izricanja novčanih kazni za povrede propisa o tržišnom natjecanju da agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dobije jednu ovakvu ovlast i da se u tom institucionalnom segmentu primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja dalje približimo i pravnoj praksi država članica Europske unije. Primjerice, samo jedan regulator što se tiče izricanja kazni godišnje zapriječi kaznu u visini od 2 do 3 milijarde eura, što je onda izravno prihod i državnog proračuna. U tom segmentu, evo ovim zakonom predlažemo proširenje ovlasti agencije i u tom dijelu provedbe zakona. Također, dosadašnjom praksom i odluke i naravno odlučivanja po pitanju odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od odlučivanju po pitanju merituma i odlučivanju visine zapriječene kazne imali smo nekoliko putanja, pravnih putanja nadležnosti različitih, stvarno različitih, stvarno nadležnih sudova koji su u tom slučaju od općinskog do Visokog prekršajnog suda i trgovačkog suda, kao i Upravnog suda naravno. U većini zemalja država članica, a iz razloga postojanja i pravne sigurnosti i slijedivosti postupka, ono što predlažemo ovim zakonom, ovim prijedlogom jest također nadležnost jednog suda koji će odlučivati kako o zakonitosti odluka tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno odluka samoga AZTN-a i o visini zapriječene, odnosno izrečene kazne u prvom stupnju. Time, držimo, će se osigurati kao što sam rekla i slijedivost pravnog postupka, ali i učinkovitost pravnog sustava odlučivanja po odlukama AZTN-a i visini zapriječene kazne, a isto tako omogućiti će se i primjena instituta oslobođenja, odnosno umanjenja izrečene kazne kojim se sudionicima, primjerice kartelnih sporazuma daje mogućnost da u zamjenu za informaciju o postojanju kartela i dostavi dokaza dobiju puno ili djelomično oslobođenje od izrečene novčane kazne. daljnjim fazama osigurala usklađenost hrvatskog sustava zaštite tržišnog natjecanja sa pravnom stečevinom, kako bi se omogućio i daljnji uspjeh nastavka pregovora u Poglavlju 8 – Tržišno natjecanje, pristupili smo izradi novog zakona sa fokusom na prezentirane okolnosti koje bismo promijenili, koje predlažemo da se promijene i u tom segmentu nadamo se da će se pospješiti učinkovitost postojećeg sustava, da će se na odgovarajući način kažnjavati oni poduzetnici koji svojim ponašanjem izravno krše slobodu slobodu tržišnog natjecanja i iskorištavaju svoj monopolni položaj na tržištu, sklapaju zabranjene sporazume i onemogućuju na taj način razvoj konkurencije, konkurentnosti gospodarstva na hrvatskom tržištu. Sumirajući sve novele koje predlažemo ovim prijedlogom zakona, ona se mogu na neki način podijeliti u 4 okosnice. S jedne strane je dakle proširena ovlast Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za izricanje upravno kaznene mjere, odnosno novčano kažnjavanje za prekršitelje zakona i to prema poduzetniku, ne prema fizičkoj osobi. Uvođenje instituta kojeg do sada nismo imali, tzv. …/Govornica se ne razumije./… program, odnosno pokajnički program za one sudionike …/Govornica se ne razumije./… sporazuma koji u zamjenu za oslobađanje ili smanjenje novčane kazne ponude dokaza o postojanju, odnosno organiziranju u kartel. Proširena je nadležnost Upravnog suda Republike Hrvatske za kontrolu odluka …/Govornica se ne razumije./… i također preispitivanje visina zapriječene kazne, kao i uvođenje niza rješenja iz postojeće važeće pravne stečevine kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno tržišno natjecanje među poduzetnicima, a samim time veća korist i za hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Nacrt prijedloga zakona također je usuglašen i sa Europskom Komisijom u dijelu gdje se preuzima izravno i pravna stečevina, te u tom segmentu Europska Komisija pozdravila napor koji je napravljen na izradi ovog prijedloga zakona. Ujedno zahvaljujem odborima na provedenoj raspravi i amandmanima koje vjerujem da će pospješiti kvalitetu predloženog nacrta. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo na početku da kažem da će Klub zastupnika SDP-a podržati izmjene ovog zakona u smislu da zaštita tržišnog natjecanja u Hrvatskoj bude efikasnija. Kada gledamo situaciju koja je danas u Hrvatskoj. Danas u Hrvatskoj imate osjećaj kao da nema kršenja tržišnog natjecanja ili su ona neprimjetna. Veliki poduzetnici po praksi u Hrvatskoj, onome šta vidimo svaki dan, njima ne pada na pamet kršiti pravila tržišnog natjecanja. Ne koriste svoju vodeću poziciju na tržištu, nema horizontalnih kartelnih sporazuma, nema nedopuštenih koncentracija. To je ono iz čega možemo izvući zaključak kada vidimo svakodnevno šta se u Hrvatskoj dešava. Iz čega to zaključujemo? Pa iz toga da u zadnjih 5 godina u Hrvatskoj na osnovu kršenja tržišnog ponašanja i tržišnog natjecanja, pravila tržišnog natjecanja naplaćeno je svega 1 milijun kuna kazni od poduzetnika u Hrvatskoj. Naravno da situacija nije takva i naravno da u Hrvatskoj poduzetnici koriste svoje pozicije i naravno da u Hrvatskoj nemamo na žalost do sada adekvatno zakonodavstvo koje bi omogućilo da se dešavaju u Hrvatskoj situacije kao šta je primjerice kada Europska Komisija kazni Microsoft sa 200 milijona eura. U Hrvatskoj takvih kazni nema. U Hrvatskoj sada poduzetnici mogu raditi što ih je volja. I nadamo se da će ovim zakonom se ta situacija promijeniti. Kao što sam rekao, znači Agencija za zaštitu tržišnih natjecanja je samo u zadnjih 5 godina prijavila oko 100 slučajeva. Ja sam, mi smo analizirali i dosta često se radi o ponekad i bezznačajnim kršenjima tržišnog natjecanja, doduše koje se treba sankcionirati, ali veliki igrači, velike ribe redovito ostaju ono govornik se ne razumije./… Obično u toj mreži Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja se nađu mali sitni poduzetnici ili se nađu ponekad i oni ozbiljniji poduzetnici, ali prođu sa kaznom kao što je preporuka, uvjet, napravite nešto u dvije godine i nakon toga više ne znamo da li se išta po tom pitanju promijenilo. A da li, kažem u Hrvatskoj veliki poduzetnici krše pravila igre i da li ih Agencija na neki način pokušava u okviru dosadašnjih svojih ovlasti sankcionirati po tom pitanju? Sjetimo se primjera kada kada su iz jedno našeg velikog maloprodajnog lanca izbačeni proizvodi jedne mljekarske industrije samo zbog toga šta ta mljekarska industrija nije obavijestila taj maloprodajni lanac o tome da se prodala drugom poduzetniku. Znači preko noći su nestali njezini proizvodi sa polica tih dućana. Da li je to korištenje vladajućeg položaja na tržištu? Ja mislim da je. Sjetimo se ugovora iste te kuće maloprodajne, najveće u Hrvatskoj, gdje su dobavljači bili obavezni puniti police svojim proizvodima. Da li su to ugovori koji možda nisu dopušteni, koji nisu uobičajeni na tržištu i gdje se prelazi okvir onoga šta je tržišno dopušteno? Ja mislim da je. Oslušnimo malo prigovore proizvođača o neplaćanju tog vodećeg maloprodajnog lanca i traženje, gledajte ovo, čak dodatnih rabata ako želite da vam platimo ono šta je već u valuti. Evo, platit ćemo vam, ali dajte nam još i dodatni rabat. Da li je to kršenje vodećeg i vladajućeg položaja na tržištu? Mi mislimo da je. A da li imamo ikakve sankcije i prijave agencija za takve najveće poduzetnike u Hrvatskoj koji bi morali primjer ponašanja? Nemamo. I onda ne možemo biti zadovoljni sa situacijom koja se danas po pitanju zaštite tržišnog natjecanja, zaštite poduzetnika i na kraju krajeva potrošača dešava u Hrvatskoj. I zato smo pomalo i skeptični da li će i ove promjene i veće ovlasti agenciji biti adekvatne. Da li će one doprinijeti do toga da agencija zahvati i one malo veće poduzetnike, pa i one najveće, najmoćnije, najutjecajnije u Hrvatskoj i dovede ih u red i natjera da se ponašaju ono što je po pravilima koja su normalna svagdje u svijetu. Ako jedan Microsoft može plaćati takve kazne, u Hrvatskoj isto ne treba biti nedodirljivih, a na žalost vidimo da ih danas ima.

kažnjavati one za koje procjeni da ih treba kažnjavati. I da li će ih uopće procesuirati da li će provoditi postupke koje bi trebala provoditi? Hoćemo li još malo koncentracije, malo mi je krivo ali moram izabrati najveći. Kada je agencija dozvolila spajanje dva maloprodajna lanca jedan najveći u Hrvatskoj, drugi onaj koji se bavi prodajom tiska, argumentirat ću kao nije to ista industrija. Ali onda odite na bilo koju prodavaonicu toga maloprodajnog lanca tiska i vidjet ćete da od 200 artikala ili 300 artikala, 150 je sa polica toga maloprodajnog lanca. I da li tu agencija ima autoritet i da li se tu agencija može uopće pozivati na to da je podnijela 100 u zadnjih 5 godina, a samo evo milijun kazne su izrekao sud. Na žalost mi u Hrvatskoj moramo imati adekvatno zakonodavstvo, ali moramo imati agenciju koja će koristiti svoje ovlasti koja će na kraju krajeva zaštititi poduzetnike u Hrvatskoj kako bi oni mogli normalno poslovati i kako bi na kraju krajeva naše gospodarstvo imalo od toga zakonodavstva i te agencije koristi. Na kraju ću reći da naravno ne treba biti skeptičan, treba uvijek vjerovati da će to biti sve onako kako je zamišljeno i treba vjerovati da će agencija i ove najveće poduzetnike u Hrvatskoj dovesti u red. u kaznenim odnosno u prekršajnim odredbama i kaznama što je državna tajnica isto spominjala, ove odredbe su dosta 'ajmo reći varijabilne. Znači vi kada kažete možete nekoga kazniti do 10%, to u nekim slučajevima može biti 300, 400, 500 milijuna kuna. Tu će biti enormno veliki pritisak na rad agencije jer nije svejedno nekoga kazniti za ovakve prekršaje koje sam ja rekao i za koje smatramo da su ozbiljni prekršaji prekršaji kršenja tržišnih pravila ponašanja. Da li ćete nekoga kazniti sa 5 milijuna kuna, pa će taj onda svjesno to i dalje raditi ili ćete ga kazniti sa 10% njegovih prihoda što može biti 400, 500 milijuna kuna što je onda ozbiljno i što neće nikom više na pamet na pamet pasti da takve stvari radi. Smatramo da agencija još mora puno raditi kako bi dovela i svoj autoritet na onu razinu na koju mora imati da bi provodila ovakav zakon gdje može i direktno kažnjavati poduzetnika, ali to je priča za izvješće o radu agencije i o tome ćemo raspravljati onda. Na kraju evo podržavam ovaj zakon i nadamo će da će Hrvatska u tim standardima, ne samo po primjerima kako što sam rekao europskim biti u tim standardima, nego da će se zbilja situacija popraviti i da se neće moći određeni poduzetnici dopuštati stvari koje si dopuštaju danas u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sada je na redu u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja kojim se nastavlja proces usklađivanja našeg zakonodavstva sa Europskom unijom. Proces koji smo započeli sa sporazumom o stabilizaciji pridruživanjem i za kojeg je sigurno da će se i u drugim zemljama Europske unije kontinuirano i nadopunjavati i poboljšavati. Naime, kapital će uvijek iznova tražiti nove načine za ostvarenje cilja, a to je prije svega profit i dominacija na tržištu koja nije uvijek pitanje samo konkurentnosti, nije uvije pitanje samo kvalitete već ponekad i zlouporabe vladajućeg položaja i sudjelovanja u nedozvoljenoj koncentraciji. Zašto je ovaj zakon posebno važan za hrvatsko gospodarstvo? Naime u Hrvatskoj još uvijek nije završen proces privatizacije. I drugo, naš gospodarski sustav nema dovoljno iskustva sa različitim i vrlo sofisticiranim metodama krupnoga kapitala koji na različite načine pokušava preuzeti dominaciju na tržištu koristeći se i ekstremnim modelima ... i monopola. U svakom slučaju ovo je jedan od zakona koji itekako treba pratiti EU zakonodavstvo i trendove, jer se radi o propisima koji reguliraju područje zaštite tržišnog natjecanja u zemljama s puno većom tradicijom u tržišnom gospodarstvu, zemlje koje su puno prije nas prošle prošle određene procese, pa i one tranzicijske i koje imaju značajna iskustva s tvrtkama i njihovim pokušajima izigravanja pravila lojalne tržišne utakmice. I do sada naša je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kao neovisno tijelo odradila značajan posao. No tu se slažemo, treba još puno napraviti i na jačanju autoriteta, na jačanju agencije, na tome da agencija dosita u budućnosti posebice zbog odredbi ovoga zakona i ovlasti koje se daju agenciji bude se spremna i u mogućnosti oduprijeti krupnom kapitalu, njihovim pritiscima, njihovoj dominaciji na tržištu, dominaciji u medijskom prostoru. Zašto je važno da ovaj zakon o agenciji daje neke nove mehanizme, ovlasti, instrumente? To bi trebalo prije svega poboljšati, olakšati rad agencije, ali osigurati i njenu veću samostalnost i neovisnost. Klub Hrvatske demokratske zajednice tu prije svega drži važnim propisivanje upravno kaznenih mjera u glavi 8 zakona, prema kojima će tijelo koje utvrđuje nepravilnosti i povredu tržišnog natjecanja imati pravo izricati i kazne i to novčane. Naime, agencija do sada nije imala mogućnost izricanja upravno kaznenih mjera i to je vrlo često vezalo ruke. Ali isto tako usporavalo je proces sankcioniranja prekršaja što je često u javnosti dovodilo u pitanje i vjerodostojnost samog sustava. Izricanje kazne nije samo nešto što smo detektirali u Hrvatskoj kao problem, uvođenje ovog instituta također je i obveza i preporuka koju smo dobili tijekom pregovora sa Izricanje kazne daje Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja učinkovit instrumentarij za sankcioniranje poduzetnika koji krše zakon. No ono što je još važnije i što je svrha i ovog zakona i postojanja agencije, to je efikasnije odvraćanje poduzetnika, efikasnija preventiva kako do kršenja zakona uopće ne bi ni dolazilo. Jer nije svrha kažnjavanje, već sprečavanje ali i edukacija poduzetnika. Jer zaštita tržišnog natjecanja je vrlo složena i kompleksna kategorija i nije rijetko da do kršenja zakona dolazi i iz neznanja i iz nerazumijevanja sustava ravnopravnog tržišnog natjecanja. Sve dosadašnje situacije kao što je sklapanje zabranjenih sporazuma i sudjelovanje u sporazumima kojima se narušava tržišno natjecanje, zlouporaba vladajućeg položaja, sudjelovanje u provedbi zabranjene koncentracije poduzetnika, sve ovo će po novom zakonu biti u u mogućnosti sankcionirano i to izravno od strane agencije, znači u smislu izricanja upravno kaznenih mjera. Što se tiče propisanih kazni dobro je da su one struktuirane i mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da su one propisane vrlo korektno, dakle sankcije idu i plaćanje kazne u vrijednosti od 30% prihoda ali koji se uprihoduju u području odnosno u tom segmentu poslovanja gdje je napravljen prekršaj, s time da ukupni iznos kazne ne može prijeći 10% ukupnog prihoda toga poduzetnika, tako da smatramo da je ovaj način propisivanja kazne korektan i da je segmentiran i da upravo gađa onaj segment poslovanja gdje je prekršaj napravljen ne dovodeći na neki način u pitanje druge segmente u poslovanju poduzetnika. Također procedura, postupak u kojem se utvrđuje povreda zakona i propisuje kazna je prilagođena i velikim djelom ide na ruku poduzetnika gdje se njemu u više faza omogućava da argumentirano dakle potkrjepljujući svoje situacije itd. da brani svoje pozicije. No neovisno o tome što zakon pokušava maksimalno korektno dakle prije svega prevenirati moguće kršenje ravnopravne tržišne utakmice treba imati u vidu i njegovu temeljnu ulogu a to je sprječavanje određenih postupanja na tržištu koja određene poduzetnike na tržištu stavlja u neopravdano povoljniji položaj u odnosu na njihove konkurente. A kao krajnja posljedica toga je kršenje prava i lošija pozicija potrošača, sprječavanje razvoja tržišnog natjecanja i smanjenje konkurentnosti nacionalne ekonomije općenito. Zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i uvjereni smo da će on unaprijediti rad agencije, osigurati njezinu veću samostalnost i neovisnost, da će doprinijeti razvoju tržišta, boljoj zaštiti potrošača i općenito doprinijeti konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Hvala Hvala Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo donošenje ovog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja prije svega iz razloga jer je u svim dosadašnjim raspravama i prije tri godine, i prije dvije godine, i prije godinu dana kad smo raspravljali o Izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja upravo smo naglašavali potrebu da se da mogućnost agenciji da ona izriče kazne, da ona upravlja čitavim postupkom jer činjenica u tom dijelu je bila prilično neučinkovita prije svega iz razloga jer joj nije data mogućnost a ostale institucije sustava koje su se nadovezale na njezin rad nisu odrađivale svoj posao. Samo područje tržišnog natjecanja iz čitavog niza razloga je vrlo važno a jedan od njih vrlo bitnih je pravovremena priprema hrvatskih poduzetnika na uvjete poslovanja koji vrijede na jedinstvenom europskom tržištu. Sama harmonizacija i stalno prilagođavanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije a posebno u ovom području koliko god je važna nije i ne može biti cilj sama po sebi. Naime, potrebno je osigurati istodobnu pravnu primjenu tog zakonodavstvom i to kao kontinuiranim institucionalnim jačanjem agencije kao institucije kojoj je u zadatak dano obavljanje tih poslova, također i podizanje svijesti i razine znanja te informiranosti svih Vladinih i ostalih državnih tijela, samih poduzetnika, potrošača, pravosuđa i ostale javnosti o važnosti i ulozi politike i prava tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u našoj državi kao i uloga u podizanju konkurentnosti hrvatskih poduzetnika od jednake je ili čak veće važnosti od same prilagodbe propisa s tog područja s pravnom stečevinom Osiguranje pune učinkovitosti provedbe propisa o zaštiti tržišnog natjecanja moguće je ostvariti jedino ako su ispunjena dva preduvjeta. Prvi je učinkovit rad agencije koji će nadalje biti moguć jedino ako im omogućimo, ako tom tijelu omogućimo institucionalno jačanje. A drugi preduvjet koji se rješava ovim zakonom a koji je do sada bio potpuno neučinkovit a to je da su o zakonitosti rada Agencije za tržišno natjecanje odlučivali sudovi, Upravni sud Republike Hrvatske o zakonitosti odluka agencije a prekršajni sudovi su izricali kazne za povrede odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja temeljem rješenja agencije. U samom uvodnom dijelu ovog zakona u ocjeni stanja navedeno je da od 2004. do 2008. da je agencija ustanovila povredu zakona u više stotina slučajeva, da je isto toliko podnijela i prijave ali isto tako i piše da su prekršajni sudovi izrekli kazne svega u visini od milijun kuna. I tu se postavlja jedno od vrlo važnih pitanja na koja sasvim sigurno nećemo danas dobiti odgovor ali moramo ga reći prvenstveno iz razloga jer smo svih ovih godina upozoravali na potrebu da se agenciji daju ovlasti upravo koje su sad predviđene ovim zakonom. Da li je to bilo slučajno? Da li je bilo to slučajno da je data ovlast sucima za prekršaje da izriču kazne o tako važnoj materiji, materiji koja je definitivno jedan od generatora i korupcije, jednog generatora onemogućavanja normalnog razvoja i poluga velikima i snažnima da svoj autoritet i na taj način i naplaćuju nauštrb i na štetu prije svega onim manjima i nemoćnima. U dosadašnjem Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja agencija nije imala ovlasti za izricanje kazni za povrede odredbi tog zakona. Dakle, unatoč velikom trudu tog tijela, izradi detaljnih ekonomskih i pravnih analiza u svakom konkretnom slučaju rješenja tog tijela su ostala na nivou deklaratorne prirode. Činjenica da za razliku od naše prakse, praksa Europske unije takva kakva je predviđena ovim izmjenama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja a to je da Agencija ima ovlasti u izricanju kazni i samim time čitav sustav je učinkovitiji. I zaključno, učinkovitu provedbu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja moguće je postići samo iskrenim, upotrijebiti ću namjerno tu riječ, iskrenim, drugačijim tretmanom ove jedine saborske agencije to je jedina saborska agencija, direktno odgovorna Saboru, odnosno njezinim daljnjim žurnim institucionalnim jačanjem i jačanjem njezine ovlasti a prije svega pravo na izricanje kazni što omogućava ovaj prijedlog zakona. I upravo iz tog razloga mi u klubu Hrvatske Narodne Stranke podržavamo ovaj prijedlog zakona i siguran sam i uvjeren sam da u prvoj sljedećoj raspravi koju ćemo imati o Izvješću o radu Agencije za tržišno natjecanje da ćemo imati prilike dati svi zajedno odgovore na dileme koje je rekao i kolega Mara i na koncu konca i praksu koja je bila prisutna do sada i da s ovim zakonom ćemo napraviti jedan značajni iskorak i u borbi protiv korupcije i u vođenju jednog tržišnog odnosa a nadam se i uvjeren sam i vjerujem da se i slažete sa mnom da je upravo ovaj zakon jedna i od vrlo kvalitetnih mogućih mjera, mogućih antirecesijskih mjera ali pod uvjetom da bude i primjenjiva na način kao što je to predviđeno i ovim zakonom. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Moram reći da je vrlo iskrena jedna rečenica u obrazloženju teksta ovoga zakona me ponukala da se bolje pozabavim prijedlogom zakona. Naime, predlagatelj je svjestan činjenice da pojedina rješenja ovoga prijedloga zakona predstavljaju kaže predlagatelj novost a ja to prevodim u neusklađenost sa važećim pravnim sustavom Republike Hrvatske. Ali imajući u vidu potrebu za učinkovitim sustavom zaštite tržišnog natjecanja kao i činjenicu da je pravo tržišnog natjecanja područje za koje se prioritetno, e sada je opet pitanje čiji je prioritet mora uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije. Izrađen je prijedlog zakona koji u ovom trenutku za Republiku Hrvatsku predstavlja optimum s aspekta svrhe. Koje svrhe? Na sva ta pitanja bi predlagatelj trebao odgovoriti. Svrha je po mojem sudu osigurati zaštitu europskih sudionika na hrvatskom tržištu bez obzira na neizgrađenost pravnog sustava Republike Hrvatske. Zašto mislim tako? Neću dugo. Ovim zakonom, zakonom povjeriti će se ovlasti izricanja sankcije za povrede tržišnog natjecanja na Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. Sankcije su kazne i tu nema spora, to kaže i predlagatelj. Međutim, prema važećem Ustavu Republike Hrvatske, članak 28. kaže da se može smatrati krivim i može se donijeti pravomoćna presuda samo sudskom postupku. Naša Vlada ovdje koristi termin upravno kaznena sankcija. Dakle, dvospolac, dvospolac, upravno kaznena sankcija. A što je još gore, Vlada kaže da će pravnu zaštitu ovakvo dvospolnog odlučivanja rješavati Upravni sud Republike Hrvatske kao jedino mjesto jedino mjesto gdje će sud odlučivati o remećenju tržišta a to sud nije pune jurizdikcije. To predlagatelj također zna. To je sud koji prati zakonitost rada upravnih tijela. Međutim, taj sud će odlučivati i o kazni, o visini kazne. Kako? Kako će odlučivati kada je u njegovom djelovanju samo zakonitost? Mislim da smo tražeći hibridno rješenje poprijeko napravili lošu uslugu hrvatsko pravnom sustavu ali mislim i tržišnoj nesigurnosti u Hrvatskoj na ovaj način. A zašto mislim da je to u interesu subjekata koji nastupaju na hrvatskom tržištu pa je …/Govornik se ne razumije./… naložila način rješavanja zaštite tržišnog natjecanja. Otprilike je situacija, ne otprilike, nego sasvim točno je situacija ovakva u Republici Hrvatskoj. "Hrvatske" banke, komercijalne, pod navodnim znacima ovo "Hrvatske", uzimaju kredite u inozemstvu i u Hrvatsku unose devize. Na taj način se pojavljuje svježi novac u Republici Hrvatskoj i on traži robe. Inače vrijednost eura bi znatno pala. Kada danas uvedemo u hrvatsko tržište recimo milijardu eura potražnja eura nije takva da može apsorbirati u vrlo kratkom roku milijardu eura. Šta onda rade? Onda da bi smanjili pritisak na pad eura, a osmišljena je takva politika idemo kupiti robe u inozemstvu. Idemo kupiti robe u inozemstvu, na taj način smanjujemo pritisak na pad eura i bilancom, trgovinskom bilancom reguliramo vrijednost i količinu novca na hrvatskom tržištu. E sada da bismo mi zaštitili trgovce iz zemalja Europske unije idemo poprijeko osigurati zaštitu na, O.K, idemo komisiji, agenciji, ali onda osigurajmo barem da to radi se u krajnjem slučaju na dva suda, na tri suda, na četiri suda, na pet sudova. Pa završimo pravni sustav kako je to Ustav predvidio. Trgovački sud u Zagrebu, u Osijeku, u Splitu, Rijeci i gotovo. A ne upravni sud koji sud nije pune jurizdikcije, rad, prati samo zakonitost a odlučivati će i o kaznama i to vrlo značajnim. I to vrlo značajnim. Naravno da sam ja za reguliranje i uređivanje tržišta, to nije sporno. Čak štoviše, ovdje mi se svidjelo da predlagatelj kaže da je uređivanje i radi toga kako bi se pojačala konkurentna sposobnost hrvatskih gospodarskih subjekata. Ali je li mi to radimo? Je li to radimo ako znamo da postoje u Hrvatskoj pritisci trgovaca na proizvođača? Mi to znamo. Jedino što se pravimo da ne znamo. Tko od vas nije razgovarao sa kojim proizvođačem kojemu je rečeno molim te, ako hoćeš da je tvoju robu prodajem na svojim policama, cijena će ili marža će bit takva i takva? Mi se pravimo da to ne znamo i takav put nama nije sigurnost u Europi i nije u interesu građana Republike Hrvatske. Možda jeste u interesu vrlo uskog sloja. Ali mi nismo ovdje dali zakletvu da bi čuvali uski sloj, nego da bi bili na korist svim građanima Republike Hrvatske ili najvećoj mjeri, što većem broju građana Republike Hrvatske. može se vidjet iz članka 10. ovoga zakona gdje se tvrdi skupna izuzeća. Ovdje je recimo sporazum o distribuciji i servisiranju motornih vozila izuzetak. Koja je to tvornica motornih vozila u Hrvatskoj? Tko proizvodi motorna vozila u Hrvatskoj? Šta pet ih. Nema nijednog. Nema nijednoga. Pa naravno da je to u interesu onih koji proizvode motorna vozila i koji će prodati ovdje i to dajući nama kredit pa na dva načina će zaradit: putem plasmana novca, putem plasmana robe. I mi to radimo tako 20 godina i zato i imamo 250 tisuća radnika kroz cijelo vrijeme koji traže posao i ne mogu naći. I zato imamo milijun i pol ljudi koji žive od 2000 kuna plaće. I mi kažemo da je to naša uspješna ekonomska politika. Pa za koga je to uspješno? O tome moramo jedanput počet razgovarat u Saboru. Šta to znači uspješno? To znači uspješno za deset ljudi ili za 4 milijuna i 400 tisuća ljudi? Ona politika koja gradi za sebe sigurnost na temelju podilaženja, bilo da je riječ o ekonomskoj ili političkoj, ne zaslužuje potporu u ovom Saboru. Zbog toga je vrlo važno na ona početna tri pitanja da Vlada odgovori ne meni, nego Saboru i hrvatskim građanima. Ako uspješno odgovori, naravno da treba poduprijeti Zakon o reguliranju i zaštiti tržišnog natjecanja. Hvala lijepo. naime čisto radi razumijevanja. To ako trgovac uvjetuje proizvođača da bi prodavao i izlagao na njegovim policama visinom marže, to nije narušavanje tržišne utakmice. Narušavanje tržišne utakmice bi bilo u slučaju da dozvolimo takav trgovinski monopol da taj proizvođač nema više trgovačkih lanaca u kojima bi mogao ponuditi svoju robu pa se tu nadmetati maržama, konkurirati itd.

Dobro, prihvaćamo. Replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Leko, ovo ste dobro primjetili u članku 10. izuzeće koje je totalno nejasno zbog čega se uvodi. Radi se o sporazumima po distribuciji i servisiranju motornih vozila. Da je tome tako, vidi se iz jednog rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Dakle, ove godine evo prije svega dva mjeseca bio je jedan slučaj između Tomića koji uvozi BMW-a i Šimatića d.o.o. iz Osijeka koji je distributer BMW-a za Osijek gdje je raskinut ugovor između Tomića i te tvrtke iz Osijeka bez ikakvog razloga. I Agencija je naložila Tomiću da ponovo mora poslovati sa tom tvrtkom, distributerom u Osijeku. Po ovom prijedlogu zakona biti će moguće da svi strani uvoznici automobila favoriziraju svoje kuće i ne daju lokalnim distributerima, serviserima da rade posao na način na koji su to do sada radili. Ugroženi su deseci tisuća radnih mjesta. I totalno je nejasno zbog čega je to izuzeće uopće se našlo u ovom zakonu i smatramo da bi na neki način to trebalo vaditi van. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Maras, ima puno primjera koji nažalost diskreditiraju dobru namjeru. Primjera radi, država Hrvatska je zapravo najveći poduzetnik u Hrvatskoj. Ali znate, kolegice i kolege, ona je i najveći dužnik na tržištu Republike Hrvatske. I kome ona odluči platiti na vrijeme, toga stimulira. A budimo realni, je li se plaćanje vrši po redu poslovnog događaja u Republici Hrvatskoj ili po nekom drugom ključu? Kad Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja bude uredovala u Ministarstvu financija i provjerila kojim redoslijedom plaća, onda ću reći da je zaštita barem u tom dijelu uspjela. Nije nažalost. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima. Cijenjeni kolegice i kolege. Rijetko koja struka unutar jedne znanstvene grane ima toliko oprečnih promišljanja, stavova i pristupa u rješavanju stručnih kao što je to u području ekonomije. Istodobno je interesantno da su čak i pojedini ekonomisti vrlo često oprečni sami sa sobom jer često mijenjaju mišljenja. I tu pojavu najslikovitije je opisao jedan američki predsjednik prije stotinjak godina kad je zatražio da mu budući ekonomski savjetnici budu svi samo sa jednom rukom da ne mora više slušati kad se govori o ekonomskim problemima da je u jednu ruku ovako, a u drugu onako. Međutim, nesporno je da je tržišna ekonomija jedina efikasna ekonomija. Nesporno je da je tržišna ekonomija jedina ekonomija koja nudi budućnost koja omogućava gospodarski rast. Jedina ekonomija koja ima doista smisla. To je jedino tržišna ekonomija. Zato je za osiguranje uvjeta tržišne ekonomije vrlo bitan ovaj Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja. Jer bez obzira na različitost ekonomskih promišljanja, ona može biti efikasna samo ako su osigurani uvjeti za tržišnu utakmicu. Međutim, nesporno je da tržišna ekonomija uvijek ne dovodi i do pravednosti. Vrlo često dolazi do visoke razine nejednakosti dohotka i potrošnje i tu je važna uloga i države i mnogo se još uvijek prijepori vrše oko uloge države i tržišta i traži se balans kako da tržište funkcionira a da se ne isključi potpuna uloga države. Ustavom Republike Hrvatske, člankom 49. je određen karakter gospodarskog ustroja, odnosno određen je tržišni karakter člankom 49. i kaže poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Istodobno, ustavna obveza je svih nositelja vlasničkih prava i njihovih korisnika pridonositi općem dobru. Svjedoci smo da u hrvatskom gospodarstvu mnogi ne pridonose općem dobru. Mene veseli ovaj Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja jer nadam se da će pridonijeti razvoju konkurencije koja je je osnovna pretpostavka za razvoj poduzetničkog duha, a taj poduzetnički duh je pretpostavka za razvoj tržišta. Evo, razvoj tržišta je pretpostavka za ekonomski rast i uopće društveni napredak. Kolega Leko je govorio i o novčanom dijelu potražnje za novcem, Zakon o kreditnim institucijama predviđa, osim ovog zakona predviđa kao specijalni zakon da regulatorno tijelo određeno je da Narodna banka Hrvatske bude regulatorno tijelo koje kontrolira i nadzire konkurenciju i tržišno natjecanje u bankarskom sektoru. I nesporno je nesporno je da prirodna potražnja za novcem nije ni približno slična potražnji za sladoledom. A isto tako, nesporno je da se mnogi ponašaju kao da je to isto. Zato i jesmo vrlo često u problemima. Samo uz efikasnu zaštitu tržišnog natjecanja može se izbjeći karcinom gospodarske aktivnosti, a to su monopoli. Ima li ih ili nema u Hrvatskoj. Po mnogo čemu ispada da je prilično, posebice po izvješćima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja sa ovih milijun kuna naplaćenih kazni, sa dopuštenom vrlo često koncentracijom, meni je i dan danas neshvatljivo kako se dopusti koncentracija dvije tvornice jedine … /Govornik postane jedna tvornica uz objašnjenje da to nije koncentracija monopola, ali valjda se ponaša tako agencija, imamo mišljenja, valjda će se negdje naći i činjenice koje će potkrijepiti to naše mišljenje. Mislim da tako nije dobro u hrvatskom gospodarstvu da dominiraju pojedinci, da dominiraju veliki i da ucjenjuju veliki ostale. Dočim nema pregovora oko uvjeta poslovanja, već tržišni odnosi nisu na zadovoljavajućoj razini, a vrlo često u hrvatskom gospodarstvu nema pregovaranja, nego se posluje po principu uzmi ili ostavi. Taj princip, to načelo poslovanja nije prihvatljiv tržišnom gospodarstvu. Ima i u tome dijelu, takvom ponašanju veliki uzrok unutarnje nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj. Jer dočim može netko ne platiti dobavljaču u ugovorenom roku, tržište ne funkcionira savršeno. Dočim netko može ucjenjivati ne samo kolikom će maržom poslovati, nego da mora i sudjelovati u izradi polica, u izgradnji objekta i sličnih stvari. Moramo biti nezadovoljni sa razinom, sa sa stupnjem tržišne konkurencije. Ali ja vjerujem da će ovaj zakon doista pripomoći da se poduzetnički duh u Republici Hrvatskoj razvija, da se konkurencija osnažuje i da neće dolaziti do tržišnih defekata, do tržišnih promašaja koji narušavaju učinkovitost gospodarstva i koji zapravo deprimirajuće djeluje na one stvarne poduzetnike. se ne razumije./ … je često govorio o pseudo poduzetništvu na svojim predavanjima. Ja vjerujem da će ovaj zakon doista odstraniti pseudo poduzetništvo iz hrvatskog gospodarstva. Hvala Zahvaljujem. I sada je na redu uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, pa evo ja kad sam dobio prijedlog zakona uz sve bitne izmjene koje on nosi, moram priznati da sam na prvi trenutak pomislio da svaki zakon je dobar ukoliko na čelu provedbe tih zakona i ukoliko na čelu te regulative stoje pošteni i dobri ljudi, kvalitetni ljudi koji mogu pošteno i dobro obnašati svoj posao. I tako je to i ovdje i zato i svi klubovi podržavaju ovaj zakon i zato će taj zakon dobiti jednoglasnu podršku. No međutim, ja moram napomenuti na par stvari. Kažu ljudi da je put u pakao popločen najboljim namjerama, a u zemlji kao što je Hrvatska, u zemlji kojoj 49% GDP-a čini javna potrošnja na to ako se još dodaju lokalni proračuni jedinica lokalnih samouprava, javnih poduzeća u vlasništvu države, dolazimo do brojke od preko 65% ukupnog GDP-a koji se generira iz države. I nije nebitno tko je na čelu države, nije nebitno tko kontrolira provedbu zakona, nije nebitno tko je regulator. Zašto to govorim? To govori zbog toga jer smo mi sada i ovim zakonom dali ono u narodskom rječniku rečeno i škare i sukno Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja kada su posrijedi prekršaji koji su do sada isto bili prekršaji u tržišnom natjecanju. Do sad je ta agencija mogla gledati samo sukno, a sada ima i škare da direktno kazni one koji krše tržišno natjecanje. No međutim, kazne mogu biti do 10% ukupnih prihoda poslovanja. Tko će odlučiti da li će to biti 1% ili 10%? Da li će kazna biti 5 milijona ili 50 milijona? Ne bih htio da na taj način otvorimo prostor političkom reketu i ja sada u ovom trenutku izražavam zapravo svoju bojazan da ukoliko dođe do nekakvih velikih tektonskih promjena i poremećaja u samoj samoj strukturi Agencije za tržišno natjecanje definitivno ćemo imati signal da ovaj zakon možda i nije na pragu svega onoga što je danas ovdje rečeno. Ja u to osobno ne bih htio vjerovati. No međutim nije svejedno da li je kazna 5 milijona ili je kazna 10 milijona. Budući da su apeli iz same Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja već duže vrijeme dolazili da se i ta mogućnost i ovlast upravo prenese na njih, svatko normalan i razuman treba podržati taj prijedlog i mi ćemo to definitivno učiniti. Druga stvar koja je, ja smatram izrazito bitna, a vezana je upravo za regulatora je naše iskustvo sa regulatorima. Mislim da neću pogriješiti kada kažem da osim HNB-a, Hrvatske narodne banke kao regulatora financijskog sektora nema zlatnog standarda u hrvatskim regulatorima. HANFA je napravila puno propusta, rezultati su vidljivi svakodnevno. Hrvatska energetska regulatorna agencija, nju smo isto tako kritizirali jer je napravila isto puno propusta, samo 2 milijarde kuna direktne štete u gospodarstvu ove godine, bilo je nešto riječi o tome maloprije. I čitav niz drugih regulatora koji možda i ne ispunjavaju svoju funkciju onako kako bi trebali, a iznimno su važni u procesu normalno i zdravog funkcioniranja gospodarstva. I to iskustvo nas sa regulatorima mi ne ulijeva povjerenje da bi se možda neke dobre stvari, tj. pozitivnije stvari mogle mogle iznjedriti kao kontinuitet i zato moramo biti i oprezni i vjerujte mi da ćemo biti. I treća stvar koja je vezana upravo na ovaj zakon, a vezana je za nemogućnost kažnjavanja fizičkih osoba. Pa mi smo prije par mjeseci ovdje imali i raspravu i stupio na snagu početkom ove godine osobni identifikacijski broj kao način, kao poruka vlasti i građanima, poduzetnicima, svima koji plaćaju porez, ali i svima koji žele izbjeći plaćanje poreza da toga više nema, jer se pomoću osobnog identifikacijskog broja može pratiti sve. No naglasak je na može. Ali i ne mora. Kakva je reforma zemljišnih knjiga? Da li će ona biti završena u slijedećoj godini kakve su bile najave na početku? Vjerojatno ne budući da je teško u situaciji i globalnoj ekonomskoj krizi i krizi koja potresa našu zemlju, što nužno nisu dvije iste stvari, izdvojiti potreban novac za te reforme. I ono zapravo što želim reći je kad je osobni identifikacijski broj u igri. Iza svake tvrtke, iza lanca povezanih osoba, tvrtki uvijek stoji neki čovjek. Uvijek stoji netko. I ne možemo mi se ponašati prema toj činjenici kao da su tvrtke nastale kao ugovori u odvjetničkim kancelarijama. To je ono što a priori nije dobro jer iza svih tvrtki stoje ljudi i nema razloga da se onim koji kontroliraju velik dio, a ja ću reći i monopola unutar samih tvrtki, a time i monopola na tržištu ne nađu na oprezu, tj. kao kao oni koji će moći odgovarati u određenom trenutku za propuste. Jer oni su ljudi i oni stoje iza tih tvrtki. Evo uz sve navedeno ja samo moram reći da bih htio da ovaj zakon profunkcionira na najbolji mogući način i sukladno europskim praksama, no međutim moram izraziti mišljenje da ukoliko bude velikih promjena i ukoliko bude bilo kakvih prostora za bilo kakvu vrstu političkog reketa, jer nije svejedno da li će kazna biti kao što sam rekao 5 milijona ili 100 milijona, vjerujte mi da ćemo morati oštro reagirati. Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Očito da malo tko od nas može prigovoriti tekstu zakona i usklađenju ovog zakona sa europskom stečevinom. vjerujemo dapače po iskustvima u Europi da ovakvi zakoni doprinose da imamo uređenije tržište u pojedinim djelatnostima. Ali naravno kad donosimo ovakav zakon uvijek bi bilo dobro dati i ocjenu kako smo se do sada ponašali i da li zbog hrvatske prakse u ovom zakonu bi isto trebalo nešto malo drukčije riješiti. Osnovica promjene ovog zakona je veće ovlasti u kažnjavanju, ali onda si postavljamo pitanje, ako već moramo kažnjavati da li smo pravilno primjenjivali postojeći zakon i da li smo primjenom postojećeg Zakona o tržišnom natjecanju uspjeli postići takve tržišne odnose koji nas zadovoljavaju i počnimo od onog najvećeg. Odnos trgovaca i proizvođača, proizvođača, ja bih to posebno potegnuo na pitanju hrane i onda opet odgovor da li možemo kao potrošači biti zadovoljni sa regulacijom tog odnosa. Što pada polako izlazi na vidjelo da nema kvalitetnih tržišnih odnosa između trgovaca i potrošača. I onda ćemo se ovdje početi ponovo raspravljati da li je posao procjenjivanja da je monopol onoga tko ima iznad 50% tržišnog udjela ili je ugovorni odnos između trgovaca i proizvođača također posao agencije. I ako primjenjuje europsku praksu tada su i ti ugovori posao agencije. I ti su ugovori posao agencije. Ne postotak u udjelu, nego i ugovorni odnosi između proizvođača i trgovca. I što možemo zaključiti? Možemo zaključiti da pogotovo hrvatski proizvođači hrane nemaju korektan tržišni odnos u Republici Hrvatskoj, nemaju korektni odnos i da su trgovci zaštićeni neovisno o svom udjelu. Tada proširimo naše ispitivanje, pa ćemo doći do sljedećeg. Da li je hrana u Hrvatskoj skuplja nego u našim susjednim zemljama? Dobit ćemo odgovor da. Onda pokušajmo analizirati uzroke, pa ćete vidjeti. Da ima trgovaca, ima dovoljno i konkurencije ali svi imaju visoke marže. Usporedimo te marže sa našim susjedima, pa ćemo vidjeti da su uzročnici skuplje hrane u Republici Hrvatskoj trgovci. Što to insinuira? Pa i određeno kartelno dogovaranje. Trgovci u Hrvatskoj žele opstati sa 16% prosječne trgovačke marže i preko 16%. Naši susjedi sa 5, 6%. Da li je to opasno udruživanje, da li je to posao naše agencije da uđe u analize i pokuša vidjeti zašto imamo 16%, ako susjedi imaju 5%? I da li je posao Agencije za tržišne odnose i regulaciju toga područja da u tom dijelu također intervenira. Naravno tu se nikada nećemo složiti. U Europi se agencije bave time, dobro paze. Vidimo ovdje koliko je teško dokazivanje kartelnih odnosa, ali dozvolit ćete posao agencije da ulazi u bilance, pogotovo zbog ovakvih odnosa. Uopće nećemo govoriti da je nacionalni problem Republike Hrvatske neplaćanje, nacionalni problem. Najveće neplatiše trgovci. Što je agencija poduzela u tom? Ništa, ona još nije nadležna. Nije istina. Nije istina. Ne može biti ugovor sa plaćanjem preko 200 dana. Ne može biti. I tako možemo nabrajati, nabrajati i vidjet ćemo da nemamo sređene odnose u trgovini prema proizvodnji i da u biti proizvodnja neprekidno pokušava reći nema uređeno tržište. I odnosi su na tom tržištu su neprihvatljivi za proizvođače. I tada se nemojmo čuditi da u Hrvatskoj postoji vrlo jasna poruka, nemojte ulagati u proizvodnju, držite se dalje od proizvodnje. Jer jednostavno ako i imamo tržišne mehanizme, imamo zakone, sada ćemo ga još ja bih rekao i u tome dijelu sankcioniranja uskladiti sa europskom regulativom, ali nadalje praksa će pokazivati da imamo neuređena tržišta i da je proizvodnja nezaštićena u ovom dijelu. Ali ostavimo proizvodnju, jer je tom manje više svima jasno, svi to vide i svi plaćamo iz svog ja bih rekao potrošačke košarice za tako loše odnose koje imamo. 'Ajmo na pojedine uvoznike. Ovdje smo čuli slučajeve BMW-a to možemo nabrojiti za niz automobila. Imate monopolni položaj da se na hrvatskom tržištu svaki tip automobila ima jednog uvoznika, samo jednog uvoznika. I praksa u Republici Hrvatskoj koje pokazuje da prodavači u maloprodaji u Republici Hrvatskoj u svakom većem gradu dobivaju konkurenciju od tvrtki osnovane po tom uvozniku. I da I da analiziramo stanje odnosa uvoznika i prodajne mreže u Republici Hrvatskoj, vidjet ćete neprekidno uništavanje svih onih koji nisu osnovani od strane uvoznika. Imate i niz sudskih presuda u kojim sudovi štite upravo ja bih rekao poduzetnike u Republici Hrvatskoj od ovakvog ponašanja uvoznika. Da li to radi agencija? Ne, nemamo nijedno rješenje agencije o ovako monopolnom ponašanju i ja bih rekao ne tržnom ponašanju. A naš prijedlog zakona opet govori izuzeci od općih kriterija iz članka 8. je opći izuzeci su opet automobili i servisne mreže automobila. Znači znamo što se dešava na tržištu, imamo saznanja, možemo ući u analizu svega toga i za Hrvatsku ne primijeniti u ovakve odredbe iz jednostavnog razloga, jer se pokazuje da nemamo kvalitetne odnose na tržištu na tržištu i da su nažalost hrvatski obrtnici, hrvatski poduzetnici posebno ugroženi sa ovakvim ponašanjem. Što reći o koncentracijama? U mnogo čemu se u provedbi ovog dokumenta malo tko od nas slaže sa dosadašnjim radom agencije. I očito da koncentracija je trebala biti nešto što smo morali i malo drugačije riješiti u ovom prijedlogu zakona. Zahvaljujući Vladi neradnoj nedjelji prebacili smo trgovinu prehrambenih namirnica na benzinske postaje u kioske za prodaju novina. Znači imamo sasvim drugačije ponašanje u trgovini, a u isto vrijeme ne razmišljamo da koncentracija pada znači i nešto drugačije. Za spajanje trgovina prehrambene industrije sa nekim drugim djelatnostima također znači koncentraciju. To su hrvatske realnosti koje bi također morali imati u ovoj analizi i pokušati zakonski onemogućiti ovakvo ponašanje. Onemogućiti ovakvo ponašanje. Nažalost, niti to zakonom radimo, a niti smo to u praksi doživjeli od regulatora da se pozabave ovakvim stvarima. I da u biti mi kao saborski zastupnici od njih dobijemo te podatke. Pa koliko se to u INA-i sada prodaje hrane, koje hrane, kojih trgovaca, da li se nešto u odnosima njihovih učešća i udjela na tržištima mijenja ili ne mijenja. mi tih podataka nemamo. I naravno tada je nepovjerenje, strah kako u biti glasati i donositi ovakve zakone kada vidimo da rezultati kontrole ponašanja i stanja na tome tržištu nemamo. I možda da budem zločest kao moj kolega Leko, kada govorimo o državi, vidimo da država nekima dozvoljava i neplaćanje poreskih obveza. Pa da li znate što to znači? Poticaj, a poticaji su posebni predmet ovog zakona.

niti jedan od poslova spajanja tvrtki u proteklom razdoblju agencija nije stopirala. To su obično bili pa čak i kada se radilo o, evo sad bio je malo prije i kolega Marić rekao jedan primjer o spajanju dvije tvrtke koje su jedine za to bile u Hrvatskoj nego su obično to bila neka uvjetna uvjetna mišljenja odnosno uvjeti koji su se postavili u narednih godinu, dvije, tri dana pa se onda to tako nekako modificiralo. Primjer koji sam dao radi se o Konzumu i Tisku. Obrazloženje, Tisak se bavi distribucijom novina. Apsolutno krivo. Da, bavi se distribucijom novina ali velika većina proizvoda koji se tamo proizvode nema veze sa novinama nego je u biti maloprodaja. Ista stvar je i sa i sa sadašnjim spajanjem sa MOL-om odnosno u ovom slučaju sa Tifonom jedna kozmetička odluka da se mora prodati 14 pumpi Cropetrola a govorimo o tvrtki koja nije toliko značajna u poslovanju INA-e odnosno u poslovanju. Tifon je, to su puno veće tvrtke. Znači, nije se uvjetovalo prodavanje Tifona nego jedne manje tvrtke. Znači, agencija niti jednom se nije postavila na način da zabrani koncentraciju i da na neki način tu

koji govori da je praksa u provedbi i postojećeg zakona loša i naravno kad govorimo o novom zakonu najgore je da se bavimo praksom koja je bila do sada. Klub SDP-a je iz tog razloga i prošle godine odbio Izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Znači, mi kod tih izvješća itekako važnost pridajemo što se to događa u provedbi zakona. I sve bi bilo drukčije da valjda i mi neki saborski zastupnici a i predstavnici Vlade imamo slična mišljenja o nedostacima u provedbi zakona i da je evidentno da ne možemo biti zadovoljni sa stanjem i da ipak ocjenjujemo da najveći dio nedostatka u tržišnoj utakmici imaju potrošači jer oni plaćaju ceh nedovoljno kvalitetno razvijenih odnosa i da je to naš problem. Žurimo, imamo regulativu, uskladit ćemo ju sa europskom praksom ali nažalost stanje u regulaciji takvih odnosa daleko će i nadalje ostati iza Europe. I da takvih obrazloženja više imamo u prijedlogu ovog akta vjerujemo da bi tada i oni koji su dužni provesti ove zakone se ozbiljnije postavili u provedbi i novih rješenja. Zahvaljujem. U ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske uvažena Tamara Obradović Mazal državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Maras, Plinacro, Adris, Agrocor, Tisak, INA MOL, PZ Auto, Hrvatski Telekom, to su male ribe, to su slučajevi koji su se pojavili pred AZTN-om, to ste ocijenili kao male ribe. Ja se radujem velikim ribama ako veće od ovih u Hrvatskoj postoje da im pošaljem životopis za radno mjesto jer ovo su u našim tržišnim uvjetima i u našem gospodarstvu poprilično veliki predstavnici životinjskog roda. Što se tiče kazni kazne se određuju i to kroz niz ekonomskih kategorija člankom 64 do 10%. U uvjetima ekonomskog poslovanja na tržištima Europske unije primjerice regulatori rijetko prelaze postotak od 3%. Raspon do 10% od ukupnog profita za prekršitelje je zaista velik. On nije možda plastičan kao što je to kazna u Kaznenom zakonu. Nekome se da do pet godina ili se kazne novčanom kaznom po prekršajnom zakonu do 2 tisuće kuna ili do 10 ili 100 tisuća kuna i to je to. Tržišno natjecanje kao pravno ekonomska kategorija traži ekonomsko promišljanje odnosno traži ekonomsku formulu izricanja kazne i to je zaista ekonomska formula stavljena u pravni kontekst gdje na tih 10% osnovne kazne se onda odbija ili dodaje ovisno o tome da li se radi o otegotnim ili olakotnim okolnostima kompletno poslovanje prisutnosti jednog poduzetnika na tržištu, kod izricanja kazni voditi računa o tome da li će doći do neke diskrecijske osnove zapravo diskrecijska osnova je i diskrecijska mogućnost izricanja kazne u ovoj ekonomskoj formuli kao ekonomskoj kategoriji što se sve treba staviti na papir da bi se došlo do visine od 10%. visine od 10%. Manevarski prostor diskrecije je zaista limitiran. Kada govorimo o kazni onda je kazna, ovo je jedan od rijetkih zakona gdje kazna sama po sebi nije svrha nego je svrha uvođenje balansa među poduzetnicima na tržištu. Kazna je više kada, i sami ste spomenuli Microsoft i multimilijunsku kaznu koja je dva puta bila potvrđivana od strane Europske komisije. Više se radi o metodi jednog dubinskog zastrašivanja nego sankcioniranju samom po sebi. Svrha ovog zakona i svrha postojanja ekonomske kategorije kazne do 10% prihoda i načina kako se ona računa zapravo ide više u smjeru uspostavljanja ravnoteže na tržištu nego sankcioniranje perse. I u tom dijelu se mi isto tako nakon 13 godina postojanja regulatora na tržištu AZTN-a moramo privikavati i na nove metodologije i na novine načine razmišljanja što je uopće ekonomski prostor na kojem izričemo odnosno procjenjujemo primjerice koncentraciju da li je ona dopuštena ili nedopuštena, ekonomski sagledavati prostor, poduzetnički prostor na kojem djelujemo kada se pred nama pojavljuje slučaj. E sad .../Govornik se ne razumije./... je u ovom trenutku možda lakše jer ima svoj AZTN od 1914. ili u Njemačkoj je možda lakše jer već zadnjih 60 godina postoji regulator za tržišno natjecanje. U Velikoj Britaniji je također više od pola stoljeća regulator prisutan. Mi ga imamo 13 godina sa svim prednostima i nedostacima ali i nizom pozitivnih ocjena koje sustav tržišnog natjecanja ima u Republici Hrvatskoj a koji nam se daje do znanja kroz pregovore sa Europskom unijom. Da smo zadovoljni sa sustavom kako je do sada funkcionirao u svojoj i ekonomskoj i pravnoj učinkovitosti nismo, zato smo danas tu sa prijedlogom novih momenata, sa prijedlogom novih instituta, sa piramidalno postavljenim sustavom odlučivanja i izricanja kazne, i naravno mogućnošću da se kroz Upravni sud intervenira u meritum. A kada govorimo o Upravnom sudu i nastojat ću odgovoriti na jedno od tri pitanja koje je bilo postavljeno. Ovaj zakon ćemo imati u primjeni od 1.10.2010. Sada je u fazi reforma upravnog sudovanja. Temeljem te reforme ono što se nastoji jest da upravni sud postane sud pune jurisdikcije. U ovom prijelaznom razdoblju, u interegnumu između sadašnjeg stanja i stanja kada će ovaj zakon da 1.10.2010. godine biti u primjeni, dopustit će se dakle i priprema i dovršetak reforme upravnog sudovanja. U tom slučaju upravni sud postaje sud pune jurisdikcije, odlučuje o visini zapriječene kazne i o meritumu, odnosno o samoj odluci kako ju je donijela Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Dužna sam također i odgovor na prioritete i svrhu. Prioritet je članak 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji kroz svoju normu izravno povlači sa sobom pravnu stečevinu. Mi već sada temeljem članka 70. i to je poanta primjerice objavljivanja odluka Europske komisije na web stranicama agencije, kao i objave pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama koje radi Ministarstvo financija, da se kroz članak 70. izravno primjenjuje pravna stečevina temeljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je prioritet. Svrha je naravno balans na tržištu, balans između poduzetnika. A zašto je to tada bio prekršaj temeljem pitanja zastupnika Koračevića, a danas je to kako ste ga nazvali dvospolac? Zato što u međuvremenu nakon ukidanja, ja se možda tog momenta toliko dobro ne sjećam, neki pripadnici zlatnije generacije će se sjetit Zakona o privrednom prijestupu, privrednom prekršaju. Tada je zapravo ta norma, taj institut prava je možda nešto što bi se evo 19, 20 godina kasnije moglo primijeniti na ovog našeg dvospolca odnosno upravno-kaznenu mjeru. privredni prijestup tada koji je u međuvremenu ukinut i nema ga kao instituta prava je zapravo nešto što opisuje ovu upravno, nešto što bi se moglo podvesti pod tu upravno-kaznenu mjeru. nemamo, ne možemo se koristit terminologijom privrednog prijestupa, ali recimo da bi ona u svom opisu norme bila idealna za ovu upravno-kaznenu mjeru. Tada je na raspolaganju, kada se radio prvi zakon, radio prvi zakon, bio samo prekršaj i po toj logici su u stupnju iznad, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, po logici prekršaja odlučivali prekršajni sudovi. Razlog je dakle možda nešto više plastičan i nešto više jasan nego što se to možda možda činilo kada se to pitanje postavljalo. Što se tiče marži, po našim saznanjima, koliko mi barem u Vladi imamo saznanja, … /Govornica se ne razumije./… nitko nije došao sa ugovorom kojeg bi dao na uvid AZTN-u i rekao ovdje je nedopušteni dogovor između trgovaca koji su oni saželi u svoj sporazum gdje svi trgovci u maloprodaji dogovaraju identičnu maržu za iste proizvode. AZTN bi u tom slučaju dakle da netko od, nazovimo ih vrlo, vrlo uvjetno pokajnika, a to je ono što također sada ovim prijedlogom po prvi put reguliramo u zakonu, da je netko došao sa tim ugovorom AZTN-u i rekao ovim ugovorom kojeg vam ja anonimno i u tajnosti dajem na uvid i očekujem da me oslobodite ili da mi snizite kaznu jer sam i sam u tome sudjelovao, mi smo među sobom dogovorili nedopušteno jedinstvenu maržu za cijelu Hrvatsku za taj proizvod. Tada bi AZTN mogao postupiti. Do AZTN-a, koliko je nama u Vladi poznato, takav ugovor, takav sporazum na temelju kojeg bi AZTN mogao djelovati kada je u pitanju marža, nije došao. Zašto nije došao? Zato što bi naravno bio prekršajno gonjen i taj koji je donio takav sporazum u AZTN. Sutra, odnosno točnije od 1.10. sljedeće godine, po pokajničkom programu odnosno po amnestiranju, po liniancyu, će ta osoba moći anonimno donijet sporazum u AZTN i ta osoba će moći biti oslobođena primjerice od upravno-kaznene mjere, odnosno ukoliko se uspostavi da ima veću zastupljenost od pravne odgovornosti u tom sporazumu, kazna će mu moći po liniancyu biti i smanjena. smanjena. Kad govorimo o kažnjavanju, sama pravna stečevina koju crpimo u ovaj zakon ne kažnjava fizičku osobu iako se neke države članice odlučuju i na kažnjavanje fizičke osobe, kao što smo se i mi na to odlučili dosadašnjim i još uvijek važećim zakonom koji nije zapravo dao neke učinkovite, konkretno učinkovite rezultate. Ovim prijedlogom kažnjava se pravna osoba uz podsjećanje na članak 282. Kaznenog zakona koja u ovakvim situacijama otvara i dalje prostor mogućnosti kažnjavanja fizičke osobe temeljem kaznenog zakona. Što se tiče block exemptiona na koji smo dobili amandman, odnosno skupnog izuzeća. Block exemption, skupno izuzeće je standardni institut tržišnog natjecanja. Nadam se da me predlagatelji amandmana slušaju. Dakle, block exemption, skupno izuzeće, temeljni institut tržišnog natjecanja. Ukoliko bismo ga uklonili, rušimo kompletno dopušteno izuzeće, skupno izuzeće i za vaš predloženi amandman kakav je prisutan na razini apsolutno cijele Europske unije. Block exemption je star koliko i sam pojam tržišnog natjecanja još prije 1900. godine. Koja je svrha? Svrha je zaštititi potrošača od proizvođača, ali isto tako i od distributera, gdje se daje mogućnost istodobne pojave različitih, ako govorimo o vozilima, različite vrste vozila, tipu vozila u jednom salonu. I skupno izuzeće koje je pretočeno i u Uredbu o distribuciji i servisiranju motornih vozila i koja još postoji i postojat će i neće se mijenjati, propisuje odredbe ugovora koje moraju postojati, koje se moraju nalaziti u tom ugovoru i one odredbe koje ne smiju postojati u tom ugovoru. Primjera radi, zabrana prodavanja različitih tipova vozila u jednom salonu ne smije biti u tom ugovoru. To je zabranjeno. Ali isto tako, u tom ugovoru se ne smije pojaviti odredba koja će tjerati distributera da taj prostor uredi na način da mora postojati cigleni zid između tipa vozila A i tipa vozila B, ili zabraniti neovisnom serviseru za različite tipove vozila pristup tehnologiji unutar distributivnog centra. Kada govorimo već o vozilima, onda samo napominjem da je AZTN pred sobom imao ocjenu slučaja Adria Lade, Tomića, a u tijeku je koliko nam je poznato i Hyundai. Dakle, auto distributeri nisu, ako dopustite da se tako izrazim, sve te krajeve u koje se ne smije dirati. Što se tiče koncentracija, koncentraciju Europska komisija ocjenjuje od 1989. godine. Pred Europskom komisijom se pojavilo do sada 4 tisuće koncentracija. Od tih 4 tisuće koncentracija njih što mislite koliko je zaista zabranjeno? 19. Što to znači? U postupku ocjene koncentracije, regulator poziva strane da sjednu, da saslušaju argumentaciju regulatora, daje im instrukciju da nastave li tim putem će njihova koncentracija biti zabranjena i najčešće, dakle ne znam napamet koji je ovo postotak 19 od 4 tisuće, najčešće se događa da stranke same odustanu od onoga što bi regulator proglasio nedopuštenom koncentracijom. Nota bene, Hrvatska je zabranila koncentraciju Zagrebačke banke i Splitske banke, dakle imali smo jedan slučaj zabranjene koncentracije. Naša susjedna Slovenija i od ulaska u Europsku uniju ili prije toga nije do sada ocijenila nedopuštenom niti jednu koncentraciju. Dakle, u tom segmentu evo, imamo iskustva i u ocjenu nedopuštenih koncentracija. Ono što ste točno sumirali, a činjenica da ovaj zakon predlažemo da stupi na snagu s 1.10. sljedeće godine jest provedba u praksi, uz naravno dužno i poštovanje prema dobrom radu AZTN-a i uz poštovanje prema činjenici da ovaj sustav treba saživjeti u praksi, dati mu prostora, on će se pretpostavljam sagledati u izvješću o radu agencije 2011. godine naravno vidjeti ćemo da li je, kao što ste i sami rekli, treba pustiti zakonu i vremena. Vidjet ćemo koliko smo dalje doprinijeli učinkovitosti ovog sustava, sustava tržišnog natjecanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice Obradović Mazal. Vi me niste pozorno slušali. Ja nisam rekao da se velike ribe nisu našle, nego su velike ribe ostale nekažnjene ispred agencije i prekršajnog suda. Obično su kazne rezervirane za one male ribice, a velike ribe, kao što je jedna velika tuna Konzum završava sa rješenjima uvjetno o dopuštenoj koncentraciji i obično to tako ide. Nikada nije bila spriječena koncentracija kada je neka velika tvrtka išla u angažman neke neke druge tvrtke, tako da sam o tome govorio, a da je tome tako i vi ste u prijedlogu zakona napisali. Ako je milijun kuna kazna, to je do 10%, 10 milijuna kuna u 5 godina, pa nisu to velike ribice koje imaju promet od 10 milijuna kuna u pet godina. Tako da, evo ga toliko o ribama. Zahvaljujem. Toliko o malim ribama, velikim ribama. Ja zaključujem raspravu i glasovati ćemo kad se steknu uvjeti za ovaj zakon.